Predlagatelj je Vlada. Hitni postupak. Amandmani do kraja za rasprave. Koju su proveli odbori za zakonodavstvo, europske integracije i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Klub zastupnika HNS-a. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo, pred nama je Zakon o područjima i sjedištima sudova. Kao što znate i kao što smo već niz puta rekli, mreža općinskih sudova u Republici Hrvatskoj je prilično gusta zapravo postavljena je na takav način da ne odgovara više potrebama kakve su danas u Republici Hrvatskoj. Imamo cijeli niz malih sudova gdje imamo do tri suca općinskog suda, imamo sudova gdje imamo jedan do pet općinskih sudaca i naprosto taj teret sudovanja nije jednako raspoređen. S druge strane u takvim manjim sudovima niti priljev predmeta nam nije više onakav kakav bi to bio da bi po okvirnim mjerilima svi ti suci ispunjavali nekakvu normu i okvirna mjerila, a opet na drugoj strani imamo nekoliko sudova koji su izrazito opterećeni i gdje zaista suci grcaju pod velikim teretom i velikim brojem predmeta. Što nam je namjera ovim Zakonom o područjima i sjedištima sudova? Naša namjera je spojiti znači ove manje sudove, od njih dobiti veće sudove, relevantnije, znači jedinice u okviru kojih bismo proveli ono temeljno pravilo, a to je specijalizacija sudaca. Živimo u 21. stoljeću i danas je više nemoguće zamisliti da jedan sudac sada sudi parnicu smetanja posjeda, petnaest minuta poslije toga da ide suditi kazneno, sat vremena poslije toga nekakvu imovinsku parnicu. To danas više je nemoguće i ovo je upravo temelj da dođemo do toga da naše suce specijaliziramo, da imamo specijaliste za kazneno, za građansko, za obiteljsko i to je jedan od bitnih preduvjeta da imamo i kvalitetnije suđenje. Takvi suci specijalisti puno brže će provoditi postupke, znači neće im trebati 10 ili 12 ročišta za provesti postupak, to će biti dovoljno četiri eventualno. Presude koje će oni donositi biti će sasvim sigurno kvalitetniji i biti će puno manja mogućnost da ih viši sud ukida i vraća na ponovni postupak. Gospodine potpredsjedniče ako se mogu pozvati na vašu raspravu kada je bilo prvo čitanje, vi ste rekli u ime kluba da ovaj zakon izoliram na način da ne bude podržan i nekim drugim mjerama sam za sebe neće dovesti do nekakvih značajnijih poboljšanja. S vama se potpuno slažem i upravo zato pozivam se na ovu točku prije, znači predložili smo izmjene Zakona o parničnom postupku i ako to sve sagledamo u jednoj cjelini, zaista gradimo i normativni sustav i gradimo institucije, jedan okvir gdje sutra je pravosuđe definitivno će biti uspješnije i efikasnije. S jedne strane imati ćemo te alate da spriječimo zlouporabe postupka, a s druge strane imati ćemo sudove koji će imati suce specijaliste koji će koji će puno kvalitetnije u tim predmetima moći raditi. U odnosu na prvo čitanje ono što mnoge od vas, jer svatko od nas dolazi iz nekog grada i svatko od nas u tom svom gradu i okruženju gleda šta se dešava, da li se njegov sud ukida ili ne. Ja ću i ovdje u drugom reći, nije termin zapravo pravi ukidanje. Jer znate ako nešto ukidate onda više ne bi bilo niti tih sudaca, niti tih službenika, niti tih poslova. Pravi termin je spajanje. Doista je pravi termin spajanje u okviru novih sudova, a svugdje tamo gdje sud više u formalnopravnom smislu neće imati sjedište, svugdje tamo gdje postoji životno opravdanje ostavljamo i zemljišne knjige, znači i gruntovnicu i mogućnost komunikacije građana sa prijemnom kancelarijom, naravno i sudbeni dani sve dok postoji potreba za tim mi ćemo zapravo napraviti reorganizaciju unutar sebe, unutar samog sustava. To je bit. Nije nama bit da mi šaljemo građane 100 kilometara dulje nego je nama bit zapravo da mi dobijemo efikasnije postupke i suce specijaliste koji ako je potrebno njemu nije problem iz jednog Gospića otići u Otočac i provesti jedan postupak. Kriteriji su vrlo jasni i to smo rekli i zadnji puta. Spajamo sudove koji imaju manje od pet sudaca, zapravo točnije priljev predmeta za manje od pet sudaca i da je to u nekakvom prostoru od nekakvih 50-tak kilometara. Toga se evo držimo. Proputovali smo cijelu Hrvatsku, negdje smo bolje prošli, negdje smo lošije prošli, ali otprilike svi oni razlozi koje su gradonačelnici nam isticali, da tu sudovi postoje 100 i 200 godina, to naravno naravno život se promijenio, moramo poštivati, to je temeljna činjenica. Niti mreža sudova u Austriji više nije jednaka onoj mreži koja je bila u Austrougarskoj, tako da ne možemo niti mi zadržati. Centri su nekakvi drugačiji, potrebe su drugačije i mislim da takve razloge nismo mogli prihvatiti. U odnosu na prvo čitanje jedino predlažemo izmjenu, cijeli je niz sličnih sudova zapravo. Slične su i udaljenosti tako da smo negdje razmišljali može se ovo spojiti sa ovim i evo jedina izmjena koju mi predlažemo, koju smo ovdje normirali je znači da sud u Orahovici ne bismo spojili sa sudom u Našicama, u Našicama, nego bismo ga spojili sa sudom u Slatini gdje bismo dobili evo tako jedan sud koji prolazi, pa ćemo još analizirati i vidjeti. Evo, gospodine predsjedniče. Hvala lijepo. Hvala. Izvjestitelji odbora. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za europske integracije? Odbor za pravosuđe, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 8. sjednici održanoj 18. lipnja 2008. godine razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. lipnja 2008. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 73. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja ukratko je obrazložila razloge donošenja zakona i pitanja koja se uređuju zakonom, razlike u odnosu na prijedlog zakona. Posebno se osvrnula na primjedbe da Ministarstvo pravosuđa nije izvršilo analizu postojećeg stanja sudova koji se spajaju, naglasivši da se na statističkim podacima za svaki sud utvrdilo postojanje razloga za spajanje prema utvrđenim kriterijima spajanja. Predlagatelj je prije upućivanja zakona u parlamentarnu proceduru obavio potrebne konzultacije sa predsjednicima sudova koji se spajaju, predstavnicima županija, gradova i općina, te dobio potrebnu podršku u projektu. Na tekst Konačnog prijedloga Zakona o područjima i sjedištima sudova u raspravi su iznijeta slijedeća stajališta, prijedlozi i mišljenja. Mišljenje je članova odbora da predlagatelj nije u dovoljnoj mjeri uvažio nomotehničke intervencije iznijete u prvom čitanju. Županijski ustroj narušen je u nekim slučajevima, primjerice u …/Govornik se ne razumije./… sjedište i područje Općinskog suda u Pagu obuhvaća i Grad Novalju, a Novalja nije u Zadarskoj županiji. Županijski ustroj narušen je u glavi 7. Bjelovarsko-bilogorska županija. Stajalište odbora kada je riječ o zakonodavnom uređenju područja i sjedišta sudova da pored kriterija za spajanje sudova Ministarstvo pravosuđa treba uvažiti i određene specifičnosti područje suda, tradiciju sudstva, broj stanovnika, udaljenost od sjedišta suda kome se sud pripaja. U raspravi su iznijeti i neki primjeri u kojima specifičnosti treba vrednovati na adekvatan način. U gradu Pakracu, stradalniku Domovinskog rata, obnovljeni su prostori Općinskog suda, stvoreni tehnički uvjeti rada, postoji tradicija sudstva, stoga bi u glavi 7. 7. Bjelovarsko-bilogorska županija iz područja i nadležnosti Općinskog suda u Daruvaru trebalo brisati …/Govornik se ne razumije./… Pakrac, a u glavi 11. dodati Općinski sud u Pakracu za područje gradova Lipika i Pakraca. Isto tako valja vrednovati udaljenost suda od sjedišta suda kome se sud pripaja, geografsku rasprostranjenost županije, vrednujući udaljenost suda iz konačnog prijedloga nije razvidna potreba Istarska županija ima predloženih 6 općinskih sudova na geografski manjem području od primjerice Ličko-senjske županije za koju se predlaže samo jedan općinski sud. Valjalo bi u glavi 8. Primorsko-goranska županija brisati Senj, te u glavi Ličko-senjska županija dodati Općinski sud u Senju. O značaju tradicije na pojedinim područjima kao primjer možemo uzeti i Grad Prelog gdje sud djeluje preko 150 godina, stoga bi u glavi 20. Međimurska županija trebalo ostaviti Općinski sud u Prelogu. Odbor sugerira predstavniku predlagatelja da se očituje i razmotri prijedloge i primjedbe iznijete na konačni tekst zakona kako bi se poboljšala predložena rješenja do donošenja zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 9 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o područjima i sjedištima sudova. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova, a uvodno bi svakako trebalo naglasiti iduće. Danas u Republici Hrvatskoj ima 115 općinskih sudova od čega je njih …/Govornik Uz njih kao prvostupanjski sudovi na području Republike Hrvatske ima funkcije 21 županijski sud i 13 trgovačkih sudova. Sama mreža općinskih sudova, ali i njihov broj pokazao se s jedne strane neučinkovitim, ali s druge pak strane dakle preskupim sustavom. Nužnost pristupanja procesu racionalizacije mreže sudova utemeljen je i na činjenici ili utemeljena čitavog niza mjera i strategije reforme pravosuđa upravo ovisi o budućoj mreži sudova u Republici Hrvatskoj. Dakle, racionalizacija mreže sudova je nužan proces u okviru kojeg građanima treba osigurati bržu, učinkovitiju i kvalitetniju pravdu. Konkretno, realizacija mreže sudova znači spajanje, ponavljam spajanje, a ne ukidanje sudova iste vrste u kojima dužnost sudaca obavlja manji broj od njih petero, odnosno sudova na međusobnoj udaljenosti do ili od 50 kilometara. Samo spajanje imat će odmah tri vrlo bitna efekta. Prvi je poboljšanje upravljanja sudskim predmetima. Drugi, poboljšanje organizacije i uvjeta rada sudaca, sudskih službenika i namještenika. I treći, vrlo bitan, je mogućnost provođenja specijalizacije i usavršavanje sudaca. ona kvaliteta koja se želi postići ovim zakonskim prijedlogom uistinu se svodi na odgovornost, učinkovitost i bolju organizaciju rada, rješavanje predmeta u kraćem roku ili kratkim rokovima, razumnim rokovima, a time i osiguranje građanima kvalitetnije, brže i dostupnije pravde. Ne smijemo zaboraviti da je uz broj neriješenih predmeta, koji se istina iz godine u godinu smanjuje, osnovno problem hrvatskog pravosuđa jest dugotrajnost vođenja pojedinih sudskih postupka. Suđenje, dakle sami postupci koji traju godinama, dugotrajnost tih postupaka proturječja su pojmovima racionalnog pravosudnog sustava, ali i pojmu elementarne pravde i pravičnosti, pravne sigurnosti i vladavine prava. Oni opravdano stvaraju, dakle percepciju koruptivnih zona ili mogućnost koruptivnih ponašanja. Nadalje, dakako da se ovdje radi o nužnosti provedbe i ustavnih odredbi razrađenih u članku 29. da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud, pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. da u provedbi reforme hrvatskog pravosuđa ovo postaje imperativ, ali ogledalo u kojem će se zrcaliti uspješnost provođenje pravosudne reforme. Ovaj zakon u tom smislu, treba postati jedna od okosnica, upravo tih procesa i zato ga apsolutno treba poduprijeti. Na posljetku, važno je napomenuti da paralelno s donošenjem ovog zakona naravno treba osigurati i radni prostor, tehnički opremiti sudovi, odrediti osnivanje stalnih službi izvan sjedišta suda, kako bi novi ustroj zaživio što prije. Shodno svemu izloženom, predloženim zakonskim rješenjima Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću kratko reći, prijedlog zakona koji je pred nama, svakako klub IDS-a će podržat, ukoliko se prihvati amandman koji smo dali, znači na Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova u prvom čitanju. Vidimo da to nije ugrađeno u tekst, ali zasigurno u amandmanu tražit ćemo naše glasanje i ono što ovdje želim posebno podvući, jeste da i ovaj zakon temelji se na Strategiji reforme pravosuđa, a jedna od mjera iz Strategije reformi pravosuđa je svakako racionalizacija mreža sudova koju kako stoji u obrazloženju treba provesti na način da se ne ugrozi pravo građana na pristup sudu, da predložena mreža sudova bude ekonomski racionalna i da građanima se osigura brža učinkovita i kvalitetnija pravda. ja mislim da sa ovakvim prijedlogom se ugrožava pravo građanima na pristup sudu, jer ako su to do sada mogli raditi u svom gradu ili u svojoj općini, sada će morati putovati 50 km, neovisno da li govorili o ukudanju ili o spajanju sudova, da predložena mreža ekonomski racionalna, načelo ekonomičnosti, ne znam da li se to u cijelu poštuje jer će građani, svi građani morati putovati neko novo mjesto sa sudom sa kojim se spaja i da će se građanima osigurati brža i učinkovitija i kvalitetnija pravda. Prije bi se priklonio onom što je rekao državni tajnik, da ćemo efikasnost pravosuđa postići upravo izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku ili izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku, znači stvaranjem jedne efikasnije, kvalitetnije zakonske regulative koja će omogućiti bržu i kvalitetniju rješavanje sporova ili nagomilanih predmeta koji su danas na sudovima. Evo iz tog razloga mislim da pojedini sudovi koji su ovdje predviđeni da se spajaju, imaju i svoje povijesno utemeljenje i svoju gospodarsku pravednost i svoj demografski značaj, dio njih nalazi se na brdsko-planinskim područjima, na područjima od posebne državne skrbi. Naznačit ću da se spaja sud u Buzetu, iako je po pokazateljima jedan od efikasnijih sudova u Republici Hrvatsko, iako je to sud koji se nalazi na graničnom području sa Republikom Slovenijo, na području brdsko-planinskom i području od posebne državne skrbi, s obzirom da se tu radi i o općini Lanišća za područje za koje je nadležan Općinski sud u Buzetu, znači ima puno razloga. Isto tako mogu reći da je to i pilot projekt Ministarstva pravosuđa gdje se objedinjavala sa Prekršajnim sudom i isto tako mogu reći da je i rješenje vrhovnog suda dio predmet ustupljen sudu u Buzetu. Evo osobno držim da bi vrijedilo razmisliti o predloženoj predloženoj racionalizaciji, predloženom ukidanju, odnosno spajanju sudova kako je ovdje naznačeno i u kontekstu amandmana koji su podneseni i sa strane kluba IDS-a, ali i sa strane ostalih zastupnika u ovom Saboru, vidjeti najopitimalniju organizaciju mreža sudova u Republici Hrvatskoj, da oni budu prije svega na korist našim građanima, a svakako i da idu ka poticanju efikasnosti rada sudske vlasti. Mislim da je ovim prijedlogom u cijelosti ispunjeno. Evo, Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici vlade predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Ma valja priznati da je, da su reforme državnih sustava uvijek bolne i skupe. One u pravilu zadiru u stečena prava i mijenjaju sadašnja stanja, ruše neku tradiciju, a to građani ne vole ili im otežavaju ostvarivanje prava, što također građani ne vole ali državna vlast u ime ime budućnosti društvene mora poduzimati mjere i koje nisu popularne i mora biti odgovorna za budućnost države i društva. Ali da bi to mogla raditi i odgovorno raditi i predlagati za svaku takvu reformu mora imati dubinsku analizu stanja i simulaciju promjena koje predlaže. Prijedlog ovog zakona kolegice i kolege o područjima sjedišta i područjima i sjedištima sudova kako je rekao uvaženi zastupnik Šeks kod prvog čitanja neće prouzročiti nikakve pozitivne promjene ako ne bude instaliran instaliran u ukupnom, ukupnim promjenama i reformama u pravosuđu. I još nešto ovaj zakon po priznanju samog predlagatelja pripremljen je samo na statističkoj analizi stanja u pravosuđu. Zato i imamo primjedbe na konačni prijedlog zakona da nije poštivao kriterije o kojima u uvodu kao razlog za promjenu navodi ih. Sad smo upravo čuli kolegu iz Istre, ima i drugih primjera. Čak i predstavnik Odbora za zakonodavstvo je naveo apsurdne situacije kao što je primjer da je jedna administrativna granica županijska, županijskog područja a drugo je sudsko područje pa se ne poklapa administrativna županijska granica i sudovi koji pokrivaju tu administrativnu granicu. Zato je naveden grad Novalja koji se nalazi u županiji riječkoj i tako dalje a u sudskom području pripada zadarskoj županiji. Razlozi za reformu mreže sudova i sjedišta su nekoliko puta ponovljeni. To je bolja iskoristivost da prosto kažemo potencijala koji sada postoje u sudovima. Bolja iskoristivost, misli se na suce koji sude jer se u većim sudovima navodno mogu specijalizirati u suđenju. Dakle mi u sukobu države i pojedinca opet preferiramo interes globalni državni. Mi zanemarujemo potrebu da građanin dolazi na sud iz svojih potreba. Osim tradicije ovakvim, ovakvom novom mrežom sudova i to je već spomenuto građani će imati puno veće materijalne izdatke ali i puno duže putovanje do sjedišta suda. Nije svejedno i nije Hrvatska baš tako dobro izmrežena da li će putovati do suda 15 minuta tramvajem ili pješice ili će morati zaputiti se da bi ostvario neko svoje pravo na sudu. To sve nije u analizi uzeto u obzir niti je argumentirano za promjenu ili spajanje kako se kaže u sudovima. Dakle ostaje pitanje da li je mreža sudova najbolje pogođena. Posebno ostaje pitanje je li ona konačna? Prema priznanju samog predlagatelja ova mreža sudova nije konačna. Ona će još trpiti promjene zbog drugih potreba. Mi ćemo, inače šta je konačnost? Ni svi pregovori sa Europskom unijom mada su zatvoreni već sutra mogu biti otvoreni. Nijedno poglavlje koje je sad zatvoreno i nikad neće biti zatvoreno jer se naprosto stvari u Europskoj uniji mijenjaju. I sve zemlje i svi sudionici u Europskoj uniji moraju ponovo pristupiti pregovorima da bi ih uskladili međusobno i da bi u zajedničkoj kući imali ista pravila. Zbog toga mislim da je, naravno ne možemo ne poduprijeti bilo koju mjeru koja doprinosi efikasnosti suđenja jer to i jeste najvažniji zadatak. Ali ne možemo ne primijetiti da se da se ovakvom mrežom sudova kako je predložena bez dubinske analize i bez ocjenjivanja koja se prava smanjuju građanima zalažemo za nešto što može sutra biti promijenjeno. Ova reforma će koštati građane, ali isto ne znamo koliko. Isto ne znamo koliko. Možda je najbolje za ovu reformu preporuku dao prethodni zakon što je državni tajnik vrlo vješto iskoristio. Zakon o promjeni u parničnom, Ali bolje bismo voljeli da se rade reforme u suštini kao što je Zakon o parničnom postupku i da vidimo koliko daju rezultate nego fizički objedinjavati, spajati sudove pa čekati koji će nam rezultat proizvesti što ovdje moramo fizički uložiti značajne materijalne kapacitete. Uložiti novac u izgradnju prostora ali i reorganizirati već ustaljenu praksu građana. Zbog toga mislim da je vrijedno ili bi bilo vrijedno za nas saborske zastupnike a i za građane da imamo, ću prosto dinamiku poteza u reformi pravosuđa za koje se zalažemo svi, tu smo jedinstveni, ali da znamo kojim redom ćemo donositi koju mjeru, a ne da je donosimo bilo pod pritiskom Europske unije ili pod pritiskom suradnika koji su neki efikasniji, učinkovitiji, a neki sporiji i manje efikasni. Dakle parcijalna reforma u pravosuđu može izazvati loše posljedice, neželjene posljedice kao što vjerujem da će i sama reforma sjedišta sudova ili spajanje sudova u nekim područjima izazvati lošu reakciju građana i manje ili teže ostvarivanje prava građana … Zbog tih ocjena koje su već izrečene do sada bez obzira što su izvršene konzultacije kako predlagatelj kaže sa predsjednicima sudova. Pa čak i kaže predstavnicima građana, ne građana nego predstavnicima vlasti u gradovima, općinama i županijama. To još uvijek ne daje legitimitet zbog prava građana. U takvim okolnostima mislim da je teško dati bianco potporu reformi ili promjeni sjedišta ili spajanju sudova kad se ni predlagatelj nije usudio reći da je dubinska analiza pokazala da je ovo jedino rješenje ili najbolje rješenje koje će učiniti efikasnost sudovanja i koje će građani najbolje moći osjetiti kao pozitivnu promjenu. Ali da ne bismo bili kočničari reforme tu opasnost ne želimo prihvatiti. Mi ćemo poduprijeti i ovaj zakon bez obzira na sve rezerve koje smo iskazali. Mi ćemo poduprijeti donošenje ovog zakona, ali iskazujemo želju da za buduću reformu pravosuđa ili buduće poteze u reformi pravosuđa dobijemo neki neki prijedlog dinamike i redoslijed poteza naprosto da možemo kontrolirati i Sabor, a naša je zadaća da kontroliramo i Vladu. Mislim tu na Parlament kao najvažnije tijelo. Hvala vam lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ispravit ću samo jedan netočan navod kolege Leke gdje je ustvrdio da je ova racionalizacija mreže sudova i spajanje sudova načinjeno samo na osnovi statističkih podataka, običnih statističkih podataka, a sada je evo u konačnici na kraju svog izlaganja ipak priznao da je, svjestan da su obilaskom terenskim obilaskom svih sudova, županijskih sudova, predsjednika općinskih i županijskih sudova i predstavnika građana na terenu općina i gradova došli do ovoga jedinoga realnoga i racionalnoga rješenja za preustroj preustroj i spajanje sudova. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Da je postojeća mreža općinskih sudova neučinkovita govori sama činjenica da imamo 115 općinskih sudova, a od toga samo njih 108 radi. Da su neučinkoviti i preskupi i da treba izvršiti određenu racionalizaciju neosporna je činjenica. Osim toga, Strategija reforme pravosuđa odredila je da Ministarstvo pravosuđa u okviru projekta “Podrška reformi pravosudnog sustava“ izradi prijedlog temeljem kojeg će se broj općinskih sudova smanjiti na način da se pojedini sudovi međusobno spoje. Vjerujemo da je analiza stanja u pravosuđu uzela u obzir da su se životni uvjeti bitno promijenili i da su pravni odnosi postali složeniji i ukazuju na potrebu specijalizacije sudaca za određena pravna područja. Usvojena strategija reforme pravosuđa provest će se uspješno, a ako mi pristupimo i provedemo racionalizaciju mreže sudova uspješno. Ali nikako ne smije ugroziti pravo građana na pristup sudu. Vjerujemo da je ovo dobro rješenje i vjerujemo da je ministarstvo pravosuđa uvažilo i prijedloge istaknute u prvom čitanju i da će ovaj Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova dati očekivane rezultate. Očekivani rezultati neće izostati. Ako se i posebnim pravilnikom uspješno riješi osnivanje stalnih službi izvan sjedišta suda i dobro odredi dinamika uz osiguravanje uvjeta rada, odnosno radnog prostora i druge tehničke opreme u novonastalim sjedištima sudova. Unatoč toga, nalazimo se u delikatnoj i složenoj situaciji, situaciji kada se pravosudne institucije koje su djelovale, a neki općinski sudovi i preko 200 i više godina, a građani su u njih stekli povjerenje sada ukidaju, odnosno spajaju se u veće sudove. Predloženi zakon podupire zadane ciljeve usklađivanja zakona Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije i sa pravnim aktima Vijeća Europe. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci podržat ćemo ove zadane ciljeve i time podržavamo predložena rješenja. Vjerujemo da će se uz uložene napore pomiriti interesi i ciljevi racionalizacije mreže sudova sa postojećom i saživjelom praksom, odnosno potrebama građana. Nadamo se da će pravilnikom kojeg prijedlog zakona stavlja kao obavezu kojom će se regulirati osnivanje stalnih službi uvažiti prijedlozi i jedinica lokalne samouprave i pronaći kompromisna rješenja u interesu građana Republike Hrvatske. prije svega mislimo na dobru efikasnost stalnih službi, njihovu blizinu i dostupnost građanima kao i na povijesnu činjenicu dugogodišnjih djelovanja sudova koji se spajaju u sadašnjim sjedištima sudova, a ne smijemo zanemariti ni gospodarski element koji ima ulogu zemljišno-knjižnih odjela za naše građane, a posebno sada u funkcioniranju privatizacije poljoprivrednog zemljišta kao i sveukupno sređivanje zemljišnih knjiga. Mišljenja smo da se ovim Konačnim prijedlogom zakona može poboljšati efikasnost sudova i time zadovoljiti tražene uvjete racionalizacije mreže sudova kao i uvjete iz pregovaračkog poglavlja broj 23. Ukazujemo i na obavezu osiguranja radnih mjesta prema službenicima i namještenicima sudova koji se pripajaju, jer o njihovoj učinkovitosti, boljoj organizaciji i njihovom radnom iskustvu ovisi da li će se moći riješiti veći broj predmeta u kraćem roku i time građanima osigurati kvalitetniju i brže dostupnu pravdu. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Hvala vam lijepa. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga, gubi pravo na raspravu po ovoj točci. Gospodin zastupnik Ivan Hanžek. Nema ga, ista sudbina kao i prethodnika. Gospodin zastupnik Boris Matković. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ma evo ja bih samo kratko, ja neću zamarati ovaj ovaj Visoki dom sa ovim pitanjem jer u prvom čitanju sam iznio određene probleme koji su vezani za pripajanje, odnosno stanja Općinskog suda u Vrgorcu. Ono što je proizlazilo iz tadašnjeg zaključka jeste da smo mi kazali da ako već treba izvršiti pripajanje da to pripajanje ide prema Makarskoj, odnosno Splitko-dalmatinskoj županiji uz koju smo vezani i u kojoj jesmo, a ne da idemo u drugu županiju, odnosno u drugi grad jer to onda izaziva potpuno druge probleme, mislim i posljedice koje proizlaze iz svega toga, a to je da onda više nismo vezani za Split svim drugim pitanjima, nego smo vezani za Dubrovnik itd., itd., što nama ne odgovara ubiti. Ono što smo mi tražili to je da se uvaži isključivo taj momenat, a to je da se priključimo Makarskoj, a ne Metkoviću. Vidim da to nije prihvaćeno, a u principu nama dolje nije jasno što je to što se dobiva u Metkoviću, a ne može se dobiti u Makarskoj. Ništa drugo, eto to bi bilo otprilike naše stajalište i pitanje pa i moje osobno, ja sam dolje i gradonačelnik, ja moram građanima odgovoriti suvislo što je to. Po meni, isto je što se tiče premještanja, bilo jedno, bilo drugo, dakle nama odgovara Makarska, a sad evo ga ako se može bar ovim putem apelirati na vas gospodine državni tajniče, nekog drugog. To je to. Ja znam da odgovor može biti da ima i drugih koji idu u druge županije, ali ako njima odgovara, neka idu. Nama ne odgovara ići u drugu županiju. Ja bih molio da se ipak povede, ako je moguće računa o tome jer ne vidim, nije mi jasno što se to dobiva u Metkoviću, a ne dobivamo u Makarskoj, a ostajemou svojoj županiji. Nije mi jasno što dobivamo dolje, a ne ovamo. Evo, u tom kontekstu ja ništa ne tražim, nego samo i dići ću ruku za ovaj zakon, ali tražimo da nas se u Makarsku, a ne u Metković. Hvala. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovaj Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova nije za podržati. Ne zato što naša mreža sudova ne trpi jednu reviziju, nego ja mislim da još uvijek nije došlo vrijeme. Ima toliko poslova koje treba prije učiniti da bi onda vidjeli kako racionalizirati sudačku mrežu. Istina je da stoji ocjena da je Hrvatska s najvećim brojem sudova, da je Hrvatska zemlja sa najvećim sudaca. Ali nitko ne govori da je Hrvatska zemlja i s najvećim brojem predmeta u odnosu na broj stanovnika koje ima. Dapače, svake godine je broj stanovnika sve manji, a birača i sudskih sporova sve više. Ovo je jedan snažan zaokret HDZ-ove administracije koja je do 2000. godine zagovarala koncept iza svakog gotovog stabla jedan sud i na taj način se tumačilo da je to na takav način da je sud bliži građanima. Pa su tako u tom žaru i maru osnovani sudovi koji do dan danas nikada nisu ukinuti niti nikada nisu proradili. Ali neko vrijeme su čak predsjednici tih sudova imali plaću pa su morali hodajući tim malim mjestima zaobići od snažnog pritiska i agresije opravdane građana jer su ljudi mislili da je taj sudac koji ne radi tamo i tako na takav način izvršna vlast, a i zakonodavna je u tome snažno poduprla dodatno blamirala pravosudnu struku. Možda je ogledni primjer tog vremena kada je u Novalji svečano otvoren sud, bilo je veliko, veliko primanje, okrenuo se jedan pečeni vol i onda sud se otvorio istog trenutka kada su se svjetla pozornice i kamere ugasile, sud se zatvorio. Sutra su dolazili naivni građani u sud, a sud zatvoren i nikad nije proradio. Mogu reći da sam i kao ministrica htjela zatvoriti taj sud jer nije bilo nekakvog opravdanja s obzirom na sud u Pagu zbog te nekakve racionalizacije, međutim to je bio takav snažan otpor i gradonačelnika i s pravom koji je dao tu zgradu, dakle pripomogao da se osnuje taj sud, odnosno otvori taj sud i eto, on nikada nije proradio. Takvih imamo još i u Preku i u Ninu, jer Nin je bio povijesni grad pa je dobro da ima sud, to su bile te onda povjesnice, odnosno povijesna opravdanja. Sada je takav zaokret da iz jedne krajnosti idemo u drugu krajnost i zatvaramo sudove koji zaista imaju opravdanja, pogotovo u aktualnom trenutku ovakvih, još uvijek velikih zaostataka. Primjerice, Sud u Otočcu. On ima sve, dakle one parametre da ostane sud. Pa ne možemo čitavu jednu županiju toliko značajnu i koliki joj značaj i prosperitet, svi ovdje skupa želimo i naglašavamo kad su pojedine teme ovdje na raspravi sada svesti samo na sud u Gospiću i to u pravilu kada se sudi za neka teža djela, onda se delegira po odluci Vrhovnog suda i zajedničkoj odluku državnog odvjetnika, sud najčešće u Rijeci, a velebna je zgrada i zjapi poluprazna. A u Otočcu je to potrebno, pogotovo kada je prošla autocesta, ti su krajevi ostali nepovezani. Tamo živi starije domaćinstvo, stanovništvo koje nema vezu, ono će izgubiti sate i sate, a da ne govorimo koliko je to skopčano s troškovima. Dakle, u ovom sadašnjem aktualnom trenutku to nije vrijeme za to. Ja znam da su to nekakve preporuke i nekakva ocjena koja dolazi iz Europe, ali da smo mi učinili sve ono drugo, onda nas nitko ne bi pitao koliko imamo, oni su tako primjeri, tako nisu prije govorili. Zapravo, njihova je generalna ocjena učinite kako god znate svoje pravosuđe efikasnim, a kad su vidjeli valjda i nezadovoljni sadašnjim stanjem, onda kaže pa vi imate veliki broj sudova, sada ćemo mi ukinuti sudove, a što će se dogoditi, budimo realni, promijeniti će se samo natpisi i table, pa neće biti sud u Otočcu nego će u toj staroj zgradi biti natpis sud u Gospiću, ispostava Otočac pa ćemo, eto figurirati da smo tamo nešto napravili. Dakle, ovo je nešto što radimo, ne znam kome udovoljavamo, ali prije svega činimo štetu vlastitim građanima jer kažem u pravilu to su stanovnici tih manjih mjesta koji još uvijek, dakle tu su sudovi ipak imaju dovoljan broj predmeta, rasprave pred tim sudom su isključivo, dakle vezane za njihovu problematiku. Sudovi dobro poznaju to stanovništvo i to su u pravilu efikasni sudovi. Oni su tijekom ovih reforma ako je igdje reforma pokazala svoj napredak, ona je pokazala upravo kod tih manjih sudova. To su sudovi koji nemaju zaostataka. To su sudovi u čijim u čijim zemljišno-knjižnim odjelima ljudi u pravilu odmah dobivaju zemljišno-knjižni izvadak i koji na kraju krajeva imaju i neku svoju povijesnu ulogu i mi se ne možemo tek tako odreći takvog jednog našeg obilježja, evo danas smo govorili o drvu, jednaka takva je stvar i kod sudovima u nekim mjestima. Ja mislim da je evo Otočac odličan primjer za to, gdje ne bi trebalo ukidati sudove. A još osim toga, mi smo donijeli bili zakon kojim smo omogućili manje opterećenim, odnosno odredbu, izmijenili smo Zakon o nadležnosti sudova, o mjesnoj nadležnosti i omogućili smo dakle tim manje opterećenim sudovima da se predmeti sa sa opterećenih sudova upravo podijele tim manjim. Što će biti sa tim zakonom? Dakle očito je da ni ovaj koncept nije do kraja osmišljen, jer taj zakon i dalje egzistira. Onda on u ovom trenutku postaje nepotreban. Ali taj zakon, evo vidimo da je on bio pripremljen za još one, nije važno koje, već vlast 2002., 2003., da je 2004. tako pripremljen ovdje bio izglasan, podržan od svih zastupnika, to bio jedan važan kotačić koji je doprinosio reformi u onom svakodnevnom, nešto što građanin odmah vidi i osjeti. I građani su vrlo dobro prihvatili i nije im bilo teško čak putovati iz manje, iz nekih gradova u manje sredine jer su bili svjesni da idu tamo gdje će se brzo i efikasno riješiti njihov predmet. Prema tome činiti nešto samo zato što imamo pasku od strane Europe, ja mislim da su nam snažniji zahvati ovdje kod nekih drugih stvari, dakle da administracija postane efikasnija, da se manje predmeta slije na sudove, to bi bilo jedan pravni ogledni primjer koliko godišnje predmeta se slije na naše sudove. Alarmantna je situacija da evo sada svaka tročlana obitelj ima jedan predmet pred sudom i da se na naše sudove svake godine slije od 1500 do 1800 predmeta, unatoč tome što smo sudove rasteretili tzv. nesudskim predmetima dajući povjerenicima sudova kao što su javni bilježnici, čitav niz postupaka. ja i dalje ostajem kod one svoje tvrdnje, da je zaista suludo ukidati sudove ako imamo toliki broj predmeta, kao da ukidamo bolnice, misleći da ćemo na taj način suzbiti epidemiju ili bolest proglasiti zdravljem. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Smatram da je nužno pristupiti procesu racionalizacije mreže sudova sukladno zaključku o započinjanju procesa racionalizacije mreže sudova u okviru CARDS projekta kojim se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, obzirom da se postojeća mreža sudova pokazala neučinkovitom i neekonomičnom. Analize u okviru CARDS projekta 2002/2003. pokazale su da se Republika Hrvatska ubraja u jednom od europskim država s najvećim brojem sudova, sudaca i administrativnog osoblja ako uzmemo u obzir veličinu teritorija i broj stanovništva, ali s druge strane i sa velikim sudskim zaostacima. Glavni razlozi koji ukazuju na nužnu potrebu racionalizacije sudova odnose se na sadašnju strukturu sudova gdje upravo neravnomjernost u opterećenosti sudaca sudskim predmetima dovodi do zaostataka u neriješenim predmetima. Pri izradi prijedloga o racionalizaciji mreže sudova, poštovani su određeni kriteriji za spajanje mreže sudova među kojima se uzimaju predmeti primljeni tijekom jedne kalendarske godine i potreban broj sudaca prema okvirnim mjerilima, broj stanovnika udaljenost od najbližeg suda. Isto tako uzimaju se i dodatni kriteriji kao ukupan broj riješenih i neriješenih predmeta na sudu, broj riješenih predmeta po pojedinom sucu, ocjena priliva predmeta, procjena rješavanja starih predmeta, omjer broja sudaca i drugih djelatnika na sudu u odnosu na priliv predmeta i utjecaj na ažurnost predmeta. Prijedlogom se isto tako propisuje koji će trgovački sudovi rješavati sporove koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo. Nadalje, propisuje se koji će općinski sudovi rješavati predmete u kaznenim postupcima za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora preko 10 godina u građanskim postupcima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva iz radnih odnosa za ispravak informacija i naknadu štete nastale objavom informacije, zaštitu od nezakonite radnje te o priznanju izvršenja odluka stranih sudova. Mišljenja sam da će racionalizacija mreže sudova pridonijeti ravnomjernom opterećenju sudaca i sudskog osoblja s predmetima, brže rješavanje zaostalih predmeta kao i donošenje sudskih odluka u razumnom roku. Isto tako, bolja organizacija rada, mogućnost specijalizacije sudaca, veća fleksibilnost u radu i upravljanja sudom i ujednačena sudska praksa dovesti će do učinkovitog, modernog i racionalnog pravosuđa. Na koncu istaknuo bih da je predlagatelj prihvatio moje sugestije izmjene članka 11. i predložio da odredba članka 2. stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine. Zbog svega navedenog podržavam Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. pred nama se u drugom čitanju nalazi Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova. Njima se dakle u skladu sa Strategijom reforme pravosudnog sustava koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 20. rujna 2005. godine, predlaže racionalizacija mreže sudova, strategijom se također predviđa stvaranje sustava mreže sudova koji će biti racionalan, ali koji neće umanjivati pravo građana na pristup sudu. Kao što je rečeno, prilikom utvrđivanja ovog prijedloga racionalizacije, vodilo se računa o opterećenosti pojedinih sudova, broj zaprimljenih predmeta s obzirom na vrstu i potrebnom broju sudaca za rješavanje tih predmeta tijekom godine što je precizno određeno okvirnim mjerilima za rad sudaca. Također se vodilo računa o geografskom položaju sudova, broju stanovnika i gustoći naseljenosti na određenom području, udaljenosti do najbližeg suda i prometnoj povezanosti. U prvom čitanju ovog zakona govorio sam o prijedlogu koji se odnosi na spajanje pojedinih sudova na području Zagrebačke županije iz koje dolazim pa sam samim tim i posebno zainteresiran za predložena rješenja. Dakle, ovim zakonom predlaže se spajanje općinskih sudova u Svetom Ivanu Zelini i Dugom Selu na Općinski sud u Sesvetama. Obrazloženo je kako je prilikom predlaganja ovog spajanja utvrđeno da prema utvrđenim mjerilima u sudovima u Svetom Ivanu Zelini i Dugom Selu ima više sudaca od potrebnog broja, četvero, a za rješavanje zaprimljenog broja predmeta potrebno ih je troje, dok u Sesvetama nedostaje dvoje sudaca. U svojoj raspravi ukazao sam na eventualne probleme spajanju suda u Svetom Ivanu Zelini, a posebno na one u Dugom Selu, pa ću ih i ovaj puta ponoviti. Dakle, Dugo Selo prati intenzivno naseljavanje i vrlo pozitivan prirodni priraštaj stanovništva. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine područje Grada Dugog Sela brojilo je 14 tisuća 400, a danas je taj broj povećan na gotovo 19 tisuća stanovnika. Sa pripadajućim općinama Rugvizom i Brckovljanima taj se broj penje na 35 tisuća stanovnika na tom području, pa stoga mislim da bi predlagatelj ove činjenice svakako trebao uzeti u razmatranje, dakle uzeti u obzir. Ali bez obzira na ishod spajanja, važno je da i u Dugom Selu i u Svetom Ivanu Zelini ostanu gruntovnice, jer najveći broj građana na sud dolazi upravo zbog podataka iz zemljišnih knjiga. Naravno potreba fizičkog dolaska u gruntovnice s vremenom će opadati, jer će gotovo svi podaci biti dostupni u elektroničkom obliku, a znamo da je do kraja 2007. godine 98% zemljišno-knjižnih uložaka prepisano u digitalnu bazu podatak i do tada ih je verificirano više od 45%. U konkretnim slučajevima spajanja sudova također treba koristiti sukladno odredbama Zakona o sudovima, mogućnost osnivanja stalnih službi ili odjela, kao i određivanje sudbenih dana izvan sjedišta suda. U svakom slučaju želim ponoviti kako mislim da je građanima važnija kvaliteta i brzina sudske zaštite, nego sama udaljenost suda, da li je sud 10 ili 20 kilometara bliže ili dalje. Duljina trajanja sudskih postupaka, odnosno nemogućnost ostvarivanja prava na suđenje u razumnom roku jedan je od glavnih razloga percepcije građana o neučinkovitosti pravosuđa i eklatantan problem na putu ostvarenja pravne države i vladavine prava. Dakle, jedan od ciljeva ove racionalizacije mreže sudova je i specijaliziranost sudaca koja će se odraziti upravo na kvalitetu, a time i kraće trajanje sudskog postupka. Postići će se poboljšanje u upravljanju sudskim predmetima, ravnomjernije opterećenje sudaca, ravnomjernija raspodjela predmeta, brže rješavanje zaostalih predmeta, ujednačenija sudska praksa, kao i bez obzira na veće početne troškove zbog opremanja sudova veća ekonomičnost, odnosno dugoročne financijske uštede. Evo, to su razlozi zbog kojih ću podržati donošenje ovog zakona. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, državnog tajnika nema, evo suradnici, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama je jedan Zakon o područjima i sjedištima sudova. Politički ovo definitivno nije lak posao, nije popularan jer kad kod drugih stvari ono što stječemo nešto se mijenja, onda to u svakom slučaju nije popularno. Ali ono što je važno reći da ovo nije zakon s kojim se nešto ukida, ili oduzima nekakvo pravo građana, ovo je kvalitetnije sudovanje, brže sudovanje i učinkovitije sudovanje što je svima nama i cilj i želja. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova u Republici Hrvatskoj imamo 115 općinskih sudova, od kojih 107 radi, a 8 sudova Ministarstvo pravosuđa nije donijelo odluku o o njegovom radu. Zakonom je osnovljeno još 21 županijski sud i 13 trgovačkih sudova, a ovako veliki broj općinskih sudova i njihova postojeća mreža pokazala se neučinkovitom i ona naravno nije ekonomična. Republika Hrvatska se ubraja među jedne od europskih država sa najvećim brojem sudova, najvećim brojem sudaca i administrativnog osoblja, ali sa druge strane i sa najvećim brojem sudskih zaostataka. Provedena analiza također je ukazala da se uzroci za neučinkovitost hrvatskog pravosuđa mogu naći upravo u sadašnjoj strukturi sudova. Zbog toga je se pokazala i nužna potreba da se mreža općinskih sudova u Republici Hrvatskoj racionalizira. Kriteriji koji su uzeti u obzir za spajanje općinskih sudova su predmeti primljeni tijekom jedne kalendarske godine i potreban broj sudaca prema okvirnim mjerilima, znači najmanje 5 sudaca, zatim broj stanovnika, udaljenost od najbližeg suca cirka 50 kilometara, uz iznimke kao što su geografske specifičnosti sudova koji su na otocima. Ciljevi koji se očekuju racionalizacijom mreže sudova u Republici Hrvatskoj su učinkovito moderno i racionalno pravosuđe, ravnomjerno opterećenje sudaca i sudskog osoblja sa predmetima bez rješavanja zaostalih predmeta, kao i donošenje sudskih odluka u razvojnom roku. Nakon spajanja sudova u njihovom sjedištu te kroz godine odlaska u mirovinu sudskog osoblja očekuje se i veća ekonomičnost sudova. Racionalizacija mreže sudova je naravno višegodišnji proces i svugdje u svijetu gdje se radi to je trebalo određeni broj i niz godina. Kod nas je predviđeno da će se provesti do 31. prosinca 2019. godine, a ovisno o dinamici osiguravanja radnog prostora i tehničke opremljenosti sudova u njihovim sjedištima. Stupanjem na snagu ovog zakona bilo bi 65 općinskih sudova, time bi se sudovi, bi sud nastavio raditi do njihovog spajanja u sjedištu sudova kao odjeli suda na kojima se spajaju uz bilo mogućnost upravljanja takvim sudovima jer već bi sada bilo jedan predsjednik suda, jedna zajednička pisarnica, jedno računovodstvo i već bi postojala mogućnost za specijalizaciju sudaca po pojedinim vrstama predmeta. Ovo je jedan od nedvojbeno velikih projekata, ovo je jedno veliko preslagivanje unutar mreže općinskih sudova, ali ono što je najbitnije, smatramo da će jednom boljom organizacijom drugčije i puno kvalitetnije raspraviti taj teret suđenja, jer ovo što danas imamo, imamo u velikim gradovima sudove koji su preopterećeni prijavom predmeta, a u manjim gradovima imao sudove koji žive puno komfornije gdje suci naprosto imaju vremena, ako u jednom gradu sudac ima 100 do 200 parničnih predmeta, naravno da može svoju normu ispuniti, a imamo Zagreb kao što ima 700 do 800, te je teško u tom, teško je takvu normu ispuniti. ovakvom novom mrežom sudova dostići će se da ćemo imati bolju i ravnopravniju opterećenost sudaca i naravno i mogućnost da sucima osiguravamo i specijalizaciju. Specijalizacijom ćemo imati suce koji će znati, znači suditi samo za određene segmentima prava, a to znači imat ćemo i postupke koji će se brže voditi, imat ćemo i kvalitetnije presude koje neće doživljavati ukide na drugostepenskom sudu, imat ćemo ujednačenu sudsku praksu i to sve su oni ciljevi zapravo koji su za reformno pravosuđe i za koje se zalažem. Ono što bih još htio reći, prije 4 godine imali smo cca milijun i 800 ne riješenih predmeta, evo danas hvala Bogu, imamo cca negdje oko 900 tisuća neriješenih predmeta, gdje treba u svakom slučaju odati jedno veliko priznanje Ministarstvu pravosuđa. Ovim će se novim prijedlogom zakona smanjiti, nadamo se održavanje ročišta koji smo sada imali 15 do 20 ročišta, da će se to smanjiti na nekakva 3 do 5 ročišta, a ja mislim da građanima nije bitno koliko je udaljen pojednini sud, nego koliko brzo se njegov predmet može riješiti. o udaljenosti, ako netko hoda na ročišta 15 puta, sud mu je ne znam 15 km, mislim da će ako mu je i sud dalje za 10 ili 20 km imat će manji broj ročišta, da će uštediti ne samo na vremenu, na izostanku s posla, ne samo na odvjetnicima i sve ono kaj slijedi uz taj trošak, mislim da je bitnije da mu taj predmet bude što prije riješen, makar on bio i dalje. Ono što je bitno reći da evo ovim novim prijedlogom izmjene i dopunama, ovim prijedlogom o sudovima, neće biti ukidanja radnih mjesta, znači nitko neće dobiti otkaz, svi će ostati i dalje na svojim radnim mjestima. I ono što je isto bitno reći da je evo Vlada u svom proračunu osigura 40 milijuna kuna, već ove godine upravo za restrukturiranje i novu mrežu sudova. Zbog svega navedenog, podržat ću izmjene, tj. donošenje ovog Zakona o sudovima. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica, Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, prestanci Vlade, kolegice i kolege. Već prilikom prvog čitanja ovog Zakona o sjedištima sudova, koji dolaze, koji dolazimo iz Međimurske županije, bili su nezadovoljni predloženom mrežom sudova iz razloga što se Općinski sud u Prelogu pripaja Općinskom sudu u Čakovcu i tako će županija s 23 općine i 3 grada iz preko 120 tisuća stanovnika imati samo jedan Općinski sud, dakle onaj u Čakovcu. Ono čega se u Međimurju bojimo dodatno, jest da će u nekoj od sljedećih racionalizacija biti ukinut i Županijski sud u Čakovcu, budući da Županijski sud kao drugostupanjski sud ne može suditi samo za jedan općinski sud. Ja ću ponoviti neke naše zajedničke argumente, zbog čega bi trebao ostati Općinski sud u Prelogu. Općinski sud u Prelogu osnovan je 1990. godine, zato što je apsolutno postojala potreba za njim. Moram ponovno reći isto tako da je Prelog imao svoj Općinski sud od daleke 1850. sve do 1945. i to kao Kraljevski kotarski sud, a do 1963. kao Kotarski sud u Prelogu. Dakle, sud u Prelogu nije ukinut čak i za vrijeme Mađarske okupacije Međimurja od 1941. do 1945., a danas kada imamo svoju državu eto taj sud se pripaja Općinskom sudu u Čakovcu. Danas Općinski sud u Prelogu pokriva područje 7 jedinca lokalne samouprave s otprilike 30-tak tisuća stanovnika. U njemu radi 15 osoba, od čega su 3 suci. Zemljišno-knjižni odjel ovog suda pokriva 20 katastarskih općina s oko 58 tisuća žalozno knjižnih uložaka, te godišnji izrast oko 10 tisuća zemljišno-knjižnih izvadaka, a da ne spominjemo i ostale sudske predmete. Koje će probleme izazvati pripajanje ovog suda Općinskom sudu u Čakovcu? Prije svega pojaviti će se prostorni problem jer u prostoru Općinskog suda u Čakovcu jedva su stvoreni uvjeti za funkcioniranje tog suda i županijskog suda nakon što je izmješten prekršajni sud. Dakle, trebati će se osigurati dodatni prostor, što će biti jasno novi trošak. Je li to racionalno? A ključna riječ u ovom prijedlogu zakona je racionalizacija. Općinski sud u Prelogu sada ima funkcionalan prostor u zgradi koja je u vlasništvu grada Preloga i koji se prema potrebi može i proširivati i to potpuno besplatno. Ističem, potpuno besplatno. Grad Prelog je lokalna sredina koja se od 1990. vrlo intenzivno razvija u gospodarskom smislu. Preloški poduzetnici bilježe najviše stope gospodarskog rasta u županiji. Štoviše, to je snažno izvozno orijentirano gospodarstvo temeljno na novim tehnologijama i ovakvoj uspješnoj sredini, složiti ćete se poštovane kolegice i kolege treba osigurati sve javne servise potrebne za još brži razvoj i napredak. Ukidanjem općinskog suda izgubiti će se vrlo važan dio javne infrastrukture potreban gospodarstvu i građanima donjeg Međimurja, a izgubiti će se jedan od osnovnih atributa grada. Dakle, Prelog će imati i prekršajni sud i poreznu upravu, državnu geodetsku upravu, policijsku postaju, ispostave mirovinskog osiguranja, zavod za zapošljavanje, ispostavu ureda državne uprave, upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, srednju školu, bankarske institucije, javobilježničke i odvjetničke urede, ali neće imati općinski sud. Vodeći se nizom iznesenih argumenata, Međimurci traže da u novoj mreži općinskih sudova ostane Općinski sud u Prelogu s tim da mu se proširi nadležnost i teritorijalni djelokrug rada na način da mu se uz postojećih 7 općina a to su: Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija i naravno sam grad Prelog koje zajedno broje ukupno 30 tisuća stanovnika doda još 6 općina dakle Belica, Dekanovec, Domašinec, Mala Subotica, Orehovica i Poturen s još oko 20 tisuća stanovnika. Na taj način imali bismo u Međimurju dva općinska suda s podjednakom nadležnošću i teritorijem i s ravnomjernijim rasporedom broja stanovnika. Naravno u Općinskom sudu u Prelogu povećao bi se i broj sudaca koji bi jasno mogli asporbirati tada i veći broj sudskih predmeta. Ovakvom organizacijom sudova barem s gledišta Međimuraca usluge pravosuđa učinile bi se dostupnije građanima a to je apsolutno najvažnije i u tom smislu kolegica Zgrebec i ja podnijele smo i odgovarajući amandman

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče naravno da mi kao saborski zastupnici znači da zaista razumijemo situaciju u kojoj ste se vi našli kao osoba koja je dužna donijeti jedan ovakav prijedlog zakona odnosno konačni prijedlog zakona na način na koji je on predložen nama i sa argumentima koji kada ih neutralno promatramo možemo reći da u svakom slučaju argumenti jesu dobri da se ovim zakonom ustanovljuju općinski, županijski i trgovački sudovi i utvrđuje njihovo sjedište i područja nadležnosti i opća konstatacija koja jeste da u Hrvatskoj zaista imamo previše, previše sudova a da taj višak sudova očito nije donio i onu kvalitetu a to je da su se i sporovi pred tim sudovima brže, efikasnije, kvalitetnije rješavali a sve na zadovoljstvo naših građana. Isto tako bilo je teško i vjerujem da je ovo tek vrh sante budući da i ovi sudovi koji ostaju također će ih biti previše prema broju stanovnika pa je očito da ćemo i u jedno dogledno vrijeme morati također ići u jednu dodatnu restrukciju i ne bih, restrikciju, ispričavam se. Ne bih ništa rekao da onda slijedimo jednu logiku koja se očituje u tome da je prijedlog zakona imao neke kriterije kako smo došli do toga da neke sudove neću govoriti ukidamo nego ih spajamo i pripajamo nekim drugim sudovima i vjerujem da osim statistički podaci koji su se rukovodili predstavnici ovog zakona kako to treba izgledati da su također kao što smo i utvrdili imali razgovore sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava kao što su gradovi i općine i naravno da su razgovarali i sa sucima, županijskim sucima i sucima gradovima kojima se ti sudovi ukidaju odnosno pripajaju i da su mogu samo zamisliti kako je onda ta rasprava i ti prijedlozi kakvi su bili. Ja ću to probati reći na dva ili tri primjera na kojima sam i prošli puta rekao da bih mogao biti zločest, ali nažalost ne želim biti zločest. Želim vidjeti da li postoji nekakva logika i da se neke stvari ipak probaju svesti u neku logičku cjelinu. Prije svega u Primorsko-Goranskoj županiji je sud u Vrbovskom, gradu Vrbovskom koji je takav kakav je jer znamo kakav je sud u Vrbovskom, ali gle čuda taj i takav sud u jednom gradu nota bene kad sam htio reći da bi mogao biti zločest a neću biti zločest, to ćemo koristiti sigurno u predizbornoj kampanji jer sigurno, budite sigurni možda ne ja ali neki drugi će to koristiti da je HDZ-ova vlast na državnoj razini ukinula sudove u gradovima i općinama u kojoj su na vlasti HDZ-ovci. To će svaki normalan oporbeni zastupnik ili onaj koji se bude pojavio u kampanji reći, mislim da je to nepotrebno i da nije dobro, ali u principu to jest tako. I sada objašnjenje zašto se taj sud pripaja, znači ne ukida se, pripaja se Ogulinu jednostavno ne drži vodu. Razgovori koje ste obavili a znam da ste obavili sa sutkinjom ili sucem u Delnicama, sa županijskim sucem gospodinom Miškulinom bojim se da nisu mogli reći, nisu vas mogli odbiti. Dobili su ponudu koju nisu mogli odbiti. Činjenica jeste da je sud u Ogulinu takav kakav je, da su u Delnicama gdje bi bilo logičnije da u istoj županiji građani Vrbovskog gdje sad postojećom autocestom mogu doći zaista brže. Čak ni ona razdaljina više nije toliko bitna i ključna. U Delnice sud koji ima uređen prostor, koji ima dovoljan broj kvalitetnih sudaca i u Delnicama u kojima se ti sudski predmeti rješavaju jednom zavidnom brzinom to je po ocjeni svih koji su u tom sudu bili. tamo već imamo i prostor. Imamo i suce koji to mogu raditi, ali ne selimo znači taj sud u Vrbovskom u drugu županiju. Rekli ste tu na početku da je, ostat će i gruntovnica i katastar. Sad ja to nisam stručnjak Gospodine državni tajniče nisam stručnjak, evo ja se ispričavam zaista nisam stručnjak nego kao laiku probajte mi reći ja se susrećem sa sudom isto kao građani pa onda kucam na vrata i kako to izgleda ako katastar i gruntovnica ostaje u Primorsko-Goranskoj županiji. Da li je to u Vrbovskom ili je to u Delnicama? Ali onda moram to nešto izvaditi sa katastra i gruntovnice i onda idem na sud u Ogulin. Mislim da to baš neće tako dobro biti i da to neće biti, da je taj pristup sudu onda bliži i da je to iako se kao što kažete život promijenio ostale su nam i neke navike i neke potrebe koje bi trebale slijediti jednu logiku a to je da da Općinski sud u Vrbovskom ako ikakvog smisla ima i logike zar mora biti pripojen? Ako mora biti neka bude pripojen onda u, na Općinski sud u Delnicama. Neću govoriti ono što je po meni također nešto što mi se čini da nije dobro, da u Ličko-Senjskoj županiji postoji samo Općinski sud u Gospiću za jedinice lokalne, za područje općina kako je ovdje navedeno a da je jedan stari hrvatski grad Senj eto dopalo ga je da se tamo taj sud ne ukine nego da se pripaja pa ne Općinskom sudu u Gospiću što bi po meni imalo neku logiku ili po, za Općinski sud kojega više nema u Ličko-Senjskoj županiji što je moja kolegica govorila nego eto moraju ići u Općinski sud u Crikvenici. Bliže im je. Da li će to zadovoljiti građane Senja sumnjam. Tako da mi se čini da je možda trebalo nakon svih ovih rasprava zadovoljstva i nezadovoljstva i s jedne i s druge strane otprilike u podjednakom broju, nešto malo glasnije s ove strane, nešto tiše s one strane ipak možda trebalo ovu početnu fazu pripajanja, barem slijediti neku logiku sudova da onda barem ostanu u istoj županiji i neću ponavljati ovo što je kolegica rekla i za moju rodnu Novalju u kojoj sud postoji, ali oni će onda sada biti u drugoj županiji biti će u Pagu pa onda još k tome vezani za neku višu instancu, za Županijski sud u Zadru, a ne negdje drugdje. Mislim da je potreba ovakva kakva je, da se život promijenio, da je trebalo donijeti i teške odluke da se nešto ovakvo, ovakav jedan zakon donese kojim bi se sjedište sudova i pripajanjem nekih drugih sudova sudstvo učinilo efikasnijim, ali mislim da se život nije tako jako promijenio, da nismo mogli slijediti jednu logiku jer mi ne možete reći da će kvaliteta, zbog čega i inače to radimo, da će kvalitetnije suđenje biti građanima grada Vrbovskoga u Ogulinu nego što će to biti u gradu Delnicama gdje, kao što sam rekao imaju i zgradu, imaju i kvalificirane suce koji su do sada dokazali da taj svoj posao mogu raditi i ima mjesta za to. Očito je da je tu prevladalo još nešto drugo osim samo stručne nekakve podloge odluke i razgovora koji ste imali sa županijskim sucima i općinskim sucima, a to mi se čini da nije dobro ako je to nešto drugo prevladalo. Zahvaljujem. Hvala lijepo. 18,47. je, isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sada ćemo prekinuti raspravu i nastaviti sutra jer ne bi doteklo vremena predviđenoga za slijedećeg zastupnika, to je gospodin zastupnik Arsen Biuk, ali ima još jedan. Bauk, ispričavam se. To, pa ima i državni tajnik. Dakle, sutra u 9,30 nastavljamo sa raspravom, a sutra će inače biti radi državnog blagdana, uoči državnoga praznika do 15 sati sjednice.